Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, тъй като вчера остана една точка, която не можахме да разгледаме, искам да Ви предложа след изслушването на министъра на здравеопазването да направим гласуване по точка „Проекти на решения за промени в постоянни и временни комисии и делегация на Народното събрание“. Моля, гласувайте това да стане втора точка след изслушването на министъра.

Предложението е прието. № 924-00-21 от председателя на Сметната палата. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация „Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2019 г.“. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Продължаваме с: ИЗСЛУШВАНЕ НА

имате думата да обосновете повода за изслушването. Заповядайте,

Причините са системните проблеми в българското здравеопазване, бележещи отрицателна тенденция. На първо място, липсата на комуникация и съгласуваност в дейността на отделните структурни звена в здравеопазването, „Спешна помощ“, извънболнична и болнична помощ, между отделните многопрофилни и специализирани болнични заведения. Всичко това се отрази и в конкретния случай, когато детето преминава през три болници без направление от личния си лекар. Случай като този представлява най-яркото опровержение на тези здравни апологети, които в началото на прехода считаха, че приватизацията е панацеята и ще се формира един пазар на медицински услуги, който ще формира всичките отношения в здравеопазването. Оказа се, че това не може да се случи. Кой разреши от една година и половина спешната помощ в София да не транспортира болни от едно болнично заведение в друго, когато те в повечето случаи се нуждаят от реанимобил? Колко болници в София притежават реанимобил и как Здравното ни министерство допусна това – едва след смъртта на детето? Като голямо постижение се съобщи на медиите, че столичната „Спешна помощ“ ще транспортира болни деца при нужда между трите болници, определени за това. Сякаш това не е нейно основно задължение? Системата ни на здравеопазване има спешна нужда от основната координираща роля на Министерството на здравеопазването, а не само то да е в ролята на проверяващ след инциденти и контролиращ финансовата дисциплина. На второ място е очевадна немощността на Здравното ни министерство да се справи с кадровите проблеми. Интензивното отделение в единствената публична българска педиатрична болница спира дейността си поради липсата на двама лекари. Кой допусна това? Болница с най-високо ниво на компетентност – трето ниво, затваря най-важното си отделение, в което се спасява детският живот, и насочва децата към други болници. Така се губи ценно време, което може да има непоправими последици. И в крайна сметка допустима ли е дейността на болница от този ранг без интензивно отделение? Отговорът е категорично не! И Здравното министерство не може да осигури двама лекари в спешен порядък. Това просто, уважаеми колеги, не е за вярване. Но това е тенденция. Всички ние си спомняме как областната болница в Търново затвори Отделението по уши, нос и гърло. Пациентите бяха насочени към към Габрово и към Горна Оряховица. Родилното отделение в Свищов беше затворено. Родилките трябваше да пътуват почти 90 км до Велико Търново. Родилното отделение в Тетевен беше затворено. Родилките трябва да пътуват до Троян или до Ловеч между 60 и 70 км. Всичко това трябва да кажем, че в България никога не е имало толкова много лекари. Тук ни е много интересно становището на Министерството на здравеопазването, когато преди няколко месеца беше разрешено разкриването на още един медицински факултет – в Бургас. А проблемът е просто в необходимостта от оптимална система за специализацията на тези лекари. Да не забравяме за медицинските сестри – едно съсловие, което продължава да чака разрешаване на основните си проблеми, справедливо заплащане, подобряване на условията на труд и професионалната мотивация. На трето място – въпросът за възмездието. Възмездието беше въведено като термин от премиера. Но кой чака възмездие? Нима премиерът и министърът на здравеопазването не посочиха като евентуални виновници за това, което се случи при смъртта на тригодишния тригодишния Александър, двама лекари и трима директори на болници и те бяха отстранени от работа. Но съдебномедицинската експертиза сочи друго. Кой ще компенсира социалния и обществен натиск върху тези лекари? Те ще могат ли да лекуват спокойно? Не. Този въпрос е много важен. И всички въпроси, които Ви поставяме, господин Министър, се очакват с интерес от здравната и не само от здравната ни общност,

да информирате Народното събрание по въпросите, които са предмет на изслушването. Министерството на здравеопазването провежда държавната политика в областта на здравеопазването въз основа на Националната здравна стратегия и управленската програма на правителството за периода 2017 – 2021 г. Националната здравна стратегия е интегриран документ за развитие на системата на здравеопазване в България, който обхваща пълния комплекс от действия в областта на здравеопазването, като същевременно създава условия за постигане на националните стратегически цели, за развитие „България 2020“. Националната здравна стратегия е отправна точка за разработване и осъществяване на здравната политика на всички равнища. Националната здравна стратегия е фундаментът, върху който се гради политиката в сектора. Детското здраве е един от основните приоритети в стратегията като подобряването на основните показатели в тази област и приближаваното ѝ към средните европейски стойности са изведени като национални цели. Израз на това е и приетата Национална програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване 2014 – 2020 г. Състоянието на педиатричната помощ е обект на специално внимание в раздела „Здравеопазване“ в управленската програма на правителството. По тази причина правителството, респективно Министерството на здравеопазването, регулярно осигуряват и допълнително финансиране на дейности, свързани с подобряването на детското здравеопазване. В последните години състоянието на педиатричната помощ е незадоволително, както по отношение на извънболничната, така и по отношение на болничната помощ.

Оценяването на цените на клиничните пътеки в областта на педиатричната помощ са сериозен фактор за незначителния интерес от младите лекари да придобиват специалност по педиатрия.

които имат пряко отношение по случая – Детската болница, Болница „Лозенец“ и Болница „Пирогов“ от компетентните административни органи. Сезирана е и прокуратурата. Създадена бе необходимата организация, така че нито едно дете да не остане, без да му е оказана в пълен обем и навреме необходимата медицинска помощ и грижи. Проведе се незабавна среща с ръководителите на държавни лечебни заведения и на Центъра за спешна медицинска помощ в град София. Създаде се координационен механизъм, който регламентира приемa на деца при спешни случаи, както и при привеждане на деца от едно лечебно заведение към друго. Болница „Пирогов“ пое ангажимента да осигури спешния прием на деца на територията на София, а при необходимост и извън столицата, като за целта Министерството на здравеопазването ще подпомогне лечебното заведение за осигуряване на необходимата материална база. В тази връзка ще се ползва консултативната помощ на педиатри от други лечебни заведения по профила на редица тесни педиатрични специалности, като например „Детска ендокринология“,

По отношение на Специализираната детска болница освен административният одит и контролът, който ще се осъществи за подобряване на организационната и административна дейност, се търсят възможности за осигуряване на 24-часово присъствие поне на двама анестезиолози за нуждите на отделението за интензивно лечение в Специализираната болница. На 17 декември 2019 г. е въведена промяна в реда за регистрация на потока от пациенти в болницата, като всички се регистрират в регистрационен журнал с отбелязване на часа на появяване на територията на лечебното заведение и получават поредния номер. Плановите пациенти получават номер с бял цвят, а спешните – с червен, като им се дава приоритет при повикване в приемен кабинет. Предстои проучване на техническите и финансовите възможности за въвеждане на автоматизирана билетна система. Ще бъдат предприети действия за преобразуване на приемния кабинет за планови пациенти на Консултативно-диагностичния блок на територията на дъщерното дружество на болницата, Медицински център – СИМП по детски болести, и по този начин дефинитивно разделяне на потока на плановите пациенти от този на спешните, като намиращият се там на територията на болницата приемен кабинет ще остане само за спешни пациенти. В същото време, използвайки периода, когато интензивното отделение към Клиниката по пневмология няма да функционира, се организира текущ ремонт, от какъвто се нуждае, с помощта на държавата, спонсори и доброволци. С оглед провеждане на строително-ремонтните дейности се налага интензивното отделение към Клиниката по пневмология да започне нормалната си работа, считано от 20 януари 2020 г. През този период, както казах и преди мъничко, децата, нуждаещи се от интензивно лечение, ще бъдат насочвани в приемните на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов“, Националната кардиологична болница, Александровска болница, за което са сключени договори между двете лечебни заведения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Колеги, знаете, по процедура всяка парламентарна група има право на два въпроса. Започваме от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте за първи въпрос,

Много думи се изговориха през последните две седмици. Бяха хвърлени изключително много нападки върху нашите колеги доктори, които денонощно се грижат за здравето на хората, в случая на нашите деца – бъдещето на България. Тук от тази висока трибуна трябва също така да отбележим и това, че ние сме в дълг към обществото, тъй като за толкова много години бяха правени три опита да бъде изградена една детска детска болница, която да функционира, която да дава една пълна грижа за нашето население. Смятам, че е изключително важно днес да чуем една достоверна информация от направената проверка, за да се спрат всякакви спекулации в обществото относно това дали нашите лекари имат някаква вина. Затова, господин Министър – обръщам се към Вас, моля да ни дадете точната информация за проведената проверка към Специализираната детска болница. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Господин Министър, заповядайте.

В лечебното заведение беше извършена проверка от звено „Вътрешен одит“ на Министерството относно финансовата, техническата и кадровата обезпеченост. При проверката е установено следното. Финансова обезпеченост. Към 9-месечието на 2019 г. е реализирано увеличение на приходите с 21,98% спрямо същия период на миналата година, като същевременно обаче се наблюдава и увеличение на разходите с 19,62%. Приходите на болницата за 9-месечието на 2019 г. са в размер на 5 млн. 739 хил. лв., като от тях най-голям дял представляват приходите от

Приходи от централна доставка на консумативи – 266 хил. лв., финансирания от Министерството на здравеопазването – 559 хил. лв., и други приходи – 121 хил. лв. Общият размер на разходите към 9-месечието на 2019 г. е в размер на 5 млн. 810 хил. лв., като от тях най-голям дял заемат разходите за заплати и възнаграждения на персонала не по трудови правоотношения – 2 млн. 814 хил. лв. или 48,43% от разходите, разходите за материали – 1 млн. 43 хил. лв. или 17,95%. Следва да се отбележи, че към 30 септември 2019 г. болницата няма просрочени задължения. На този етап дружеството може с наличните си краткосрочни активи да покрие всичките си краткосрочни задължения. Техническа обезпеченост. В лечебното заведение в експлоатация е оборудване със стойност на придобиване 4 млн. 925 хил. 472 лв., като при необходимост ще бъдат предвидени средства за допълнителни капиталови инвестиции за покриване на спешни потребности на лечебното заведение. Кадрова обезпеченост. Съгласно длъжностните разписания в болницата са разкрити 292 щатни бройки, като към 1 януари 2019 г. има 248 заети щатни бройки, новоназначените служители са 31, а освободените – 35. Констатирано е, че в клиниките и отделенията има 26 незаети бройки, от които един лекар, 24 медицински сестри и един технолог. Текат предизвестия за прекратяване на трудовите правоотношения с двама лекари, педиатри и двама лекари анестезиолози. Във връзка с констатираните незаети щатни бройки е препоръчано на ръководството на лечебното заведение да предприеме незабавни действия за привличане на специалисти. Днес тези разговори се водят с цел възможно най-бързо да се преодолее тази криза. За решаване на проблема с недостига на необходимия брой медицински специалисти ще бъдат търсени различни варианти с цел оптимално функциониране на всички звена в лечебното заведение, което да гарантира достъпни и качествени здравни услуги на населението. В тази връзка следва да се отбележи, че към 30 септември 2019 г. средната брутна работна заплата на персонала на Детската болница „Проф. Иван Митев“ е 1225 лв., при отчетена за 2018 г. – 994 лв., тоест увеличението е с 23,24%. Увеличението на средната брутна работна заплата при медицинските специалисти е 7,68%, докато при лекарите със специалност – 26,4%. По категории персонал същата е, както следва: лекари със специалност – 1556 лв., лекари без специалност – 1296 лв., медицински специалисти – 1190 лв., санитари – 951 лв.,

Той Ви попита – да изнесете, ако е възможно, въпреки че според мен не е възможно, тъй като има следствени действия по този въпрос, информация за проверка във връзка с фаталния случай в

Аз го разбрах много добре. Ако той смята, че не съм го разбрал, нека да стане колегата Иванов и да го сподели тук, в залата. Но той Ви питаше конкретно за проверката по случая и аз отидох по време на Вашия отговор и го попитах.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа! Аз отново ще започна с това, че в края на месец ноември цялата общественост беше потресена от смъртта на 3-годишно момченце, починало вследствие на обиколка в три столични болници. Тогава след едно емоционално изказване на премиера, където вместо справедливост и правосъдие, бе използвана думата „възмездие“ – напуснаха лекари, работещи в Детската болница, и бяха отстранени временно директорите на трите болници – „Лозенец“, „Пирогов“ и Детската болница „Проф. Иван Митев“ в София. Вследствие на всичко това интензивното отделение на Педиатричната болница остана без необходимия минимум анестезиолози и бе ограничен приемът на спешни случаи в нея. По Вашите думи – назначихте проверка на болницата, цитирам: „за да установим от какви кадри има нужда, каква е липсата и на какви специалисти и има ли проблеми с апаратурата и с техниката“. Пак според Вас, проверката трябваше да приключи до 5 януари, сега разбираме, че това ще бъде до 20 януари и се надявам да има необходимият брой анестезиолози, за да се започне отново работата както трябва и да се възстанови спешният прием. Уважаеми господин Министър, използвам Вашето присъствие в залата за реакция, защото преди няколко дни след среща при премиера с протестиращите медицински сестри се получи едно противопоставяне на специалистите по здравни грижи срещу лекари по повод трудови възнаграждения. Извинявайте, но това е безумие! Това са хората, на чиято екипна дейност поверяваме най-ценното си и това е здравето ни – нашето, на близките ни, на всеки един българин, на цялата нация. И не може,

ни трябва реформа в сектора. Защото здраве и търговия, болници и търговски дружества, са несъвместими понятия. А сега като принципал на държавните болници: не смятате ли, че въпросът с възнагражденията може да се разреши от Вас, приемайки наредбата за трудовите възнаграждения в държавните и общински болници, която да определи минималните възнаграждения за ангажираните в този тип здравни заведения и едва след това да се разпределят допълнителни премии? Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз мисля, че всички сте убедени, че най-малко министърът на здравеопазването ще желае да има напрежение в здравната система. Естествено е, че работата в екип е основният начин, по който трябва да се работи в едно лечебно заведение. Уважението между отделните участници, отделните медицински специалисти трябва да е налице, и то във всички отношения между тях в лечебния процес. Като министър на здравеопазването правя всичко възможно да водя диалог с всички медицински съсловия, с всички медицински специалисти, така че да се създаде необходимата организация, да се дава възможно най-доброто качество и обем медицинска дейност на българските граждани. Аз не съм привърженик на противопоставяне на отделните медицински съсловия в лечебните заведения и не само в тях. По отношение на заплатите – това беше всъщност въпросът. До този момент Вие знаете, че имаше утвърден от мен механизъм за формиране на разходите за персонал в лечебните заведения и тяхното разпределение между отделните специалности – лекари, професионалисти по здравни грижи, санитари и немедицински персонал. Вторият нормативен акт, той не е нормативен акт, но вторият – Колективният трудов договор, който регламентираше началните нива на заплатите в лечебните заведения, даваше определени начални заплати също за лекари, за професионалисти по здравни грижи и санитари. Особеното при Особеното при Колективния трудов договор е, че тези нива не са задължителни, а са препоръчителни и за постигане в един двугодишен период от време. След разговорите с медицинските сестри и другите професионалисти по здравни грижи, и лекарите, разбира се, преценихме, че този въпрос трябва да бъде регламентиран в Националния рамков договор, за да има в течение на годината устойчивост при получаване на възнагражденията. В Националния рамков договор, който ще подпишем с Българския лекарски съюз в понеделник, се предвижда ниво на разходите за персонал в рамките на общите приходи, които получава лечебното заведение, и след това от тези вече разходи за персонал има съотношение между това, което ще получава лекарят, професионалистът по здравни грижи и санитарят. Така че това ще дава една предварителна сигурност, предвидимост при формирането на разходите за персонал в лечебните заведения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос е от ДПС.

да се направят поуки, да се извлекат решения по отношение на функционирането на здравната система. Трудно се ориентираме обаче каква точно е целта, защото според изказванията на колегите отляво, които внесоха искането за това изслушване, те искат по-широк дебат върху проблемите на цялата система, докато колегите от ГЕРБ се опитват да концентрират разговора по темата с Александър, на три години, който, за съжаление, е еманация на проблемите в здравната система. Ето защо ние смятаме, че проблемите са толкова сериозни и този случай е само върхът на айсберга на системните проблеми в здравеопазната система. Отговорът с клишета – че има стратегия, че има правителствена програма, че има решения, по които се работи, няма да помогнат за извличането на тези изводи, господин Министър. Защото стратегии може да има, програма може да има, но няма единна информационна система. Ако имаше електронна здравна карта, щеше да е ясно къде е ходило детето, какво му е изписано, кой го е прегледал, в колко часа го е прегледал. Ако имаше единна информационна система, станала почти легендарна вече, щеше да е ясно може би и кой ще носи отговорност. Очертаха се и други проблеми желанието да се противопостави медицинското съсловие на пациенти, за да се реши частично някакъв проблем, макар и моментно и с краткосрочен ефект,

какво стана след напускането на двамата колеги и докъде стигнаха нещата? „Пирогов“ няма потенциал да поема и деца, които са с такива инфекции, защото там интензивното отделение е определено и е подготвено да работи само с деца, които са

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема доктор Джафер, аз мисля, че в първоначалното ми изказване дадох отговор на този въпрос. В момента се водят преговори за двама анестезиолози, които да осигурят екипа, който трябва да работи, за да функционира Интензивният сектор, така че до 20 януари, когато ще приключи ремонтът. Вие знаете, че в обществото излезе информация, че тази болница се нуждае и от ремонт, в момента осъществяваме и този ремонт и на 20 януари считаме, че Интензивният сектор ще започне да работи в капацитета, в който е одобрена неговата дейност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. От групата на „Обединени патриоти“? Заповядайте, господин Поповски.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, искам да направя една малка ретроспекция на това, което е направила държавата в последните години за майчиното и детско здравеопазване, направени са и някои нелоши неща. Първо да припомня, че държавата осигурява здравно всички деца до 18-годишна възраст. В някои от европейските държави децата се осигуряват от работещите родители – удържат се здравни вноски, в България от много години откакто съществува тази система, тези здравни вноски се плащат от държавата. Другото важно нещо, което стана преди няколко години в детското здравеопазване, е това, че по линия на Националната здравноосигурителна каса личните лекари могат да дават неограничен брой направления за педиатри. Това се въведе преди няколко години – не си спомням точно коя година беше, но това улеснява личните лекари към изпращане на децата, които са със сериозни проблеми, към специалист – безлимитно,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 – 2020 г. има за цел да осигури комплексни мерки за подобряване грижите и медицинското обслужване на рисковите бременни, родилки и за деца с хронични заболявания и увреждания, включително недоносени. По Програмата се финансират дейности, които надграждат дейностите, осигурявани по реда на здравното осигуряване и за които няма осигурено финансиране от други източници, но имат значителен здравен ефект, свързан с ранната диагностика и комплексното лечение на определени заболявания. Реалното изпълнение на дейности по Програмата стартира през месец септември 2015 г. За изпълнение на дейности по Програмата Министерството на здравеопразването има сключени договори с университетски и специализирани болници – областни, общински и частни многопрофилни болници; разкрити са 31 здравно-консултативни центрове за майчиното и детско здраве във всички областни градове и в някои университетски болници, в които лекари, психолози и социални работници осигуряват консултативни и логистични действия, свързани с организиране на комплексното медицинско наблюдение на деца с увреждания и хронични заболявания, бременни с повишен медицински риск, патология на бременността или наличие на хронични заболявания и увреждания. Чрез Програмата е въведен масов неонатален слухов скрининг за новородени с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха. Той се провежда във всички лечебни заведения за болнична помощ с разкрити родилни и неонатологични структури. През 2016 г. обхватът на неонаталния скрининг е 80%, а през 2017, 2018 и 2019 г. достигна 87% от всички новородени. От началото на Програмата до момента Министерството на здравеопазването е финансирало дейности по Програмата на обща стойност 12 млн. 182 хил. 722 лв., от които за: 33 920 медицински консултации и домашни посещения; 77 646 изследвания в рамките на биохимичен скрининг за бременни; 7369 медико-социални планове за деца с хронични заболявания; 208 266 изследвания в рамките на неонаталния слухов скрининг.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Тази пролет бяхме свидетели на протестни действия на медиците от Националната детска болница „Проф. д-р Иван Митев“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тимчев, Министерството на здравеопазването съвместно с ръководството на Специализираната детска болница проведе няколко срещи за решаване на проблемите, пред които е изправена педиатрията. Един от ангажиментите, който беше поет и изпълнен, е ангажиментът на държавата за финансиране, като с Постановление № 121 на Министерския съвет от 16 май 2019 г. правителството на Република България отпусна средства в размер на 2 млн. 200 хил. лв. за финансиране на дейностите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване, осигурена е и устойчивост на предоставеното финансиране. В резултат на това Специализираната детска болница получи през 2019 г. допълнително средства в размер на 1 млн. 700 хил. лв. Правителството отпусна 1 млн. 250 хил. лв. за закупуване на медицинска апаратура, апарати за дихателна реанимация и кувьози за нуждите на педиатричната болнична помощ с цел подобряване на неонаталната дейност и скъсяване на болничния престой. Предстои сключването на договори по провеждане на обществени поръчки за това оборудване. С Анекса към Националния рамков договор от 2018 г., от 1 юли 2019 г. са увеличени цените на 32 клинични пътеки по неонатология и педиатрия от 20% до 30%, както и разделянето на 41 клинични пътеки заради предложението за увеличение на цени на клинични пътеки за лица на възраст до 18 години, изпълнявани в клиники и отделения по педиатрия.

Пое се ангажимент за това лечебно заведение да няма ограничения на ниво отделения и клиники за броя на леглата, на които се приемат пациенти, за разлика от всички останали болници на територията на страната.

господин Министър, колеги! Взимам процедура, защото аз не знам къде присъствам и на какво? Въпросът е: изслушване на министъра относно спирането на спешния прием в Детската болница.

Председател, не допускайте такива отговори в залата. Има въпроси, има изслушване по процедурите и по нашия Правилник. Поискано е от народните представители,

Да сте чули да има частна педиатрична болница? Не сте чули и поне аз не знам да има такава. Сами ще си отговорите защо няма частна педиатрична болница.

и се въпросът – Вие го отчетохте във Вашето изказване, че са нарушени основните връзки между отделните елементи на цялата система:

Тъй като казахте, че един от основните проблеми, който ще реши проблема в детското здравеопазване, е изграждането на Детската педиатрична клиника,

Какво е състоянието на другите интензивни отделения в страната? Представяте ли си?! Ремонтът ли ще повиши качеството и ефективността на работата на едно болнично заведение?! Ако ще със златни плочки да е болницата, но няма ли го субективния фактор, няма да се случат нещата. Трябва да Ви задам въпрос: първо, Вие имате ли визия като каква ще бъде тази Детска педиатрична болница, която ще изградите

от 9 юли 2019 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на Национална многопрофилна детска болница. Преди да бъде обявена обществената поръчка, беше направено ново конструктивно обследване на съществуващия строеж. Същото установи, че сградата може да бъде довършена след извършване на строително възстановителни дейности. Направена бе оценка за сеизмичната сигурност на строежа и бе установено съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. След обявяването на обществената поръчка, в Комисията за защита на конкуренцията бе подадена жалба от Камарата на архитектите в България. Основната теза на Камарата е, че обявяването на обществена поръчка следва да се предхожда от провеждане на конкурс за изготвяне на идеен проект. Тук следва да отбележа, че жалбата на Камарата на архитектите в България беше отхвърлена както от Комисията за защита на конкуренцията, така и от Върховния административен съд на Република Държа да отбележа, че предпочитана европейска практика е големи публични инфраструктурни проекти да се строят по така наречения инженеринг – пример: операта в Хамбург, най модерните инфраструктурни проекти в Германия, магистралите в Австрия. Това доказано поевтинява разхода на държавата поради факта, че компаниите могат да оптимизират технологично решенията при спазване на международно признатите стандарти и изискванията на възложителя.

Към настоящия момент назначената от мен комисия разглежда и оценява подадените оферти. Очаква се комисията да финализира своята работа до средата на месец януари и да ми предложи участник, който да бъде избран за изпълнител за изграждането на Националната многопрофилна детска болница. В хода на процедурата по обществената поръчка в Министерството на здравеопазването постъпиха много въпроси от различни институции и граждански обединения, на които беше своевременно отговорено. Дадена беше възможност на всеки заинтересован да се запознае на място с наличните документи и експертизи от извършеното обследване. Националната многопрофилна детска болница ще бъде ситуирана в района на Александровската болница – в непосредствена близост до Майчин дом, недалеч от Южния парк, с много добра комуникационна достъпност до обществения транспорт, включително и до метрото. В два основни 11-етажни корпуса, шест триетажни и два сутерена ще бъдат изградени спешно отделение, консултативно диагностичен блок с дневен център, операционен блок, кардиохирургия и кардиологична реанимация, хирургичен и терапевтичен интензивен сектор, хирургични отделения, специализирани педиатрични клиники, клиника по неонатология и клинични лаборатории. Благодаря Ви. Парламентарната група на ДПС. Заповядайте, господин Адемов. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Отговаряйки на призива на колегите да се върнем към темата на изслушването, ще се опитам да се спра точно на темата, а тя е: спиране на спешния прием в Детската болница.

на Детската болница. На базата на този зададен въпрос от изслушването, ще се опитам да обобщя нещата в национален мащаб от гледна точка на осигуряването на лечебните заведения с анестезиологична и реанимационна помощ.

За да може лечебните заведения да усвояват финансов ресурс от Националната здравноосигурителна каса за оказване на интензивна помощ, стремежът на всички директори на лечебни заведения е да разкриват интензивни отделения.

има неистово желание на директорите на лечебните заведения да покрият спешната помощ, в това число да разкриват интензивни отделения. От тази гледна точка се опитвам да задам въпроса, който според мен е изключително важен: каква е държавната политика, за да може лечебните заведения – особено в малките региони, в отдалечените региони, да не изпитват такава крещяща нужда от анестезиолози и реаниматори, защото това е една от специалностите, без които на практика не може да се сключват договори по голяма част от клиничните пътеки? И на следващо място, уважаеми господин Министър, ако сме стигнали дотам министърът на здравеопазването – не визирам точно Вас, а който и да е той, да води преговори за назначаване на двама анестезиолози в интензивно отделение, това означава, че нещата са изключително сериозни. В този смисъл

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Адемов, съгласно ежегодно подаваните от регионалните здравни данни, за периода 2012 – 2019 г. се наблюдава стабилност и тенденция за плавно повишаване на броя на лекарите специалисти по педиатрия, упражняващи специалността си – от 1499 през 2012 г. на 1695 през 2019 г. През 2019 г. на един педиатър се падат 779 деца. Осигуреността на населението със специалисти по педиатрия средно за страната е 2,42 на 10 000. Най-висока е осигуреността в областите Варна –

Разликата в осигуреността на населението със специалисти по педиатрия между отделните области е близо пет пъти. От 2009 г. досега специалност „Педиатрия“ са придобили 265 лекари. Броят на специализантите по педиатрия, които към момента все още не са приключили обучението си, е 154, като от тях 23 са допуснати до държавен изпит по специалността в декемврийската сесия на 2019 г. Ще отговоря и за анестезиолозите, бъдете спокойна, доктор Джафер. Тук е по обща картина, защото става въпрос за комплексно лечение. Броят на педиатрите следва да се отчита в контекста на демографското състояние на населението на страната като цяло. По данни на Националния статистически институт през 2018 г. продължава процесът по намаляване и застаряване на населението, задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението, намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост. Специализацията по педиатрия се осъществя по реда, предвиден за клиничните специалности. В общия случай въз основа на сключен трудов договор с база за обучение. Специализацията на лекари, които работят в лечебно заведение, което не е база за обучение, се провежда въз основа на договор между работодателя им и базата за обучение. С последното изменение от месец юли 2019 г. на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се въведе възможност държавата да изплаща субсидии на базите за обучение за специализантите, обучаващи се на места, финансирани от държавата. По този начин се провежда държавната политика по осигуряване на медицинските специалисти, без това да е за сметка на бюджета на базите за обучение. Тук искам да кажа, че един от основните ни приоритети, които ще финансираме през Наредба № 1, е за анестезиолозите. Те са приоритет и са с най-голяма бройка в нашето предложение за финансиране през следващата година. За 2020 г. са утвърдени общо 25 места, финансирани от държавата, по педиатрични специалности и 40 места по обща медицина. Общопрактикуващите лекари извършват основните промотивно-профилактични и лечебно-диагностични дейности за деца. За посочените места Министерството на здравеопазването ще заплаща субсидия на базата за обучение и таксите за теоретичното обучение на висшето училище. В допълнение Министерството на здравеопазването заплаща и таксите за обучение на специализантите по педиатрия, обучаващи се по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. По този начин Министерството на здравеопазването провежда политика на подкрепа на обучението за придобиване на специалност „Педиатрия“ от желаещите лекари. Благодаря.

коментирам първоначално процедурата, а после ще коментирам и смисъла на това изслушване. Уважаеми колеги! Всички Вие, които имахте претенции към процедурата в днешното изслушване, бяхте изключително некоректни за начина, по който, от една страна, представихте питането – то въобще не беше съобразено с Правилника и изискванията в него, от друга страна, сте го формулирали по начин, който също не съответства на действащата нормативна уредба и на легалните понятия, даже по отношение на наименованието на болницата, която визирате. От една страна, болницата се нарича Специализираната болница за активно лечение по детски болести, а не детската болница, както сте написали. От друга страна, там не е спрян приемът за

Моля Ви да запазите спокойствие, защото наистина е важно да използваме легални дефиниции, защото иначе може да се получи неразбиране. Та съгласно Закона за лечебните заведения всяко лечебно заведение за болнична помощ е длъжно да оказва 24-часов прием за дейностите, за които е получило разрешения, включително и за спешни състояния. ако следваме това правило в Закона, нито едно лечебно заведение не може да функционира, ако спре спешният прием на пациенти. В случая става въпрос за временно преустановяване дейността на интензивното отделение във връзка с дефицит на кадри. Това се е случило в Специализираната болница за активно лечение по детски болести и това разискваме днес. Така че нека да не се формализираме, защото и Вие опитахте да формализирате днешния разговор чрез процедури, а да се обърнем към смисъла на това изслушване и защо Народното събрание се занимава днес с този проблем? Защото наистина е факт, че детското здравеопазване трябва да се превърне в реален приоритет, и ние сме предприели своите стъпки в това отношение. Детската смъртност в България, въпреки всички негативни разговори и упреци, трайно намалява. За 2018 г. тя е 5,8 промила. По-висока е отколкото е в Европа, но все пак усилията показват трайна тенденция и наистина това е постижение в рамките на цялата статистика и наблюдение на състоянието на системата, която се изразява именно с тези глобални показатели за заболеваемост, смъртност и други, които са Ви известни на всички. От друга страна, искам да подчертая, че наистина ангажиментът и грижата се реализират и чрез финансови, и чрез организационни мероприятия. Когато разговарях с ръководството на лечебното заведение тези дни, те казаха, че можем да им бъдем полезни не само с политизирането на темата, а чрез намирането на специалисти, защото такова е изискването, такива са правилата. Ако се намери анестезиолог и ако някой от Вас може да помогне в този смисъл (реплики от „БСП за България“), те ще ни бъдат изключително благодарни. Именно затова ще ни бъдат благодарни, а не, че сме отделили пленарно време да използваме темата за различни политически внушения. Уважаеми колеги, темата „здравеопазване“ наистина е удобна за политизиране, но аз отново, за пореден път ще призова да се отнасяме към нея спокойно, аргументирано, безпристрастно и без увлечение от това да черпим дивиденти, защото само така могат да се намерят дългосрочни решения, а всъщност ние всички трябва да сме обединени от смисъла за това да увеличаваме доверието в система. Това е нещото, което в дългосрочен план лично мен като лекар ме притеснява. Доверието в системата дава възможност тя да бъде наистина, от една страна, максимално добре приета и от пациентите, от друга страна, лекарите в нея да се чувстват сигурни с дейността, която упражняват. Недоверието и агресивното отношение, което даже понякога тук в парламента се генерира, прави невъзможно те да се заемат с тежките медицински случаи. Това е рискът, който съществува реално пред мен. Тогава, когато цялото общество, всички агресивно отразяват даден нещастен случай, а такива, за съжаление, се случват в здравеопазването, тогава вече наистина колегите доста по-предпазливо и с известен страх подхождат с ангажираността си за тежките медицински случаи. В това отношение ние трябва да бъдем много внимателни и да търсим тази тази спокойна атмосфера, в която се правят реформи в дългосрочен план, която дава възможност професионализмът на лекарите да надделее и те да могат да бъдат абсолютно свободни в упражняването на своята професия. В това аз виждам смисъла от днешния разговор тук. Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. За отношение – пет минути за парламентарната група на БСП. Имате думата, професор Михайлов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Преди да поставя картата си аз като съвестен участник в днешния дебат, вчера параметрирах моето

Аз ще започна с думите на доктор Дариткова, като ще я допълня: става дума не само за кадрови дефицит, доктор Дариткова, в детското здравеопазване, а става дума за дефицит на държавническа визия. Това е основното, с което ще се занимаваме тук, в Народното събрание, и всички действия в здравеопазването, които говорят в правилна и в неправилна посока, са политики. Тук не става дума за политизиране, тук става дума за реални действия или липса на реални действия на държавата. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Тоест не може да бъде обвинявана парламентарната група на БСП, че политизира проблема. Той е остро политически, тъй като е поставен остро пред цялата нация. На второ място, господин Министър, във всички думи, които изговорихте тук, имаше едно-единствено изречение, което беше остро в темата, че съществува декомпозиция в отношенията на различните компоненти, които изграждат пирамидата на здравната помощ. Вие ни предложихте това решение преди месец: по спешност една болница да бъде заменена с друга – националната педиатрична болница, или както я нарича съвсем точно, пунктуално доктор Дариткова, Многопрофилната болница за активно лечение да бъде заменена от друга, аз ще Ви кажа, че точно тук не беше извършен никакъв анализ на това какво е състоянието на столичния град и разположението на детския контингент в него, болестността в различните периоди от времето на годината, необходимостта от интензивни легла. Освен това като специалист ще Ви кажа, господин Министър, че тези три болници, това Ви го каза и началникът на реанимацията на „Пирогов“, са абсолютно несъпоставими. „Пирогов“, който има насока, както каза доктор Джафер, към оперативни пациенти, които са за след оперативно лечение в това интензивно отделение, Трета градска, която е строго кардиологично профилирана, и Александровска, която няма никакви условия за провеждането на дихателна реанимация. Аз съм работил там много години, тя направи ремонт, но не е в състояние да приема такива случаи.

Няма я и прословутата електронизация на здравеопазването – въобще я няма, няма никаква информация за свободни легла. При този тормоз, който се оказва върху лекарите, както тук спомена доктор Дариткова, сега ще видите, че в болниците всички места непрекъснато ще бъдат заети и много по-трудно ще се приемат деца в спешните отделения, поради това че професионалистите вече се страхуват да върнат някои, преценявайки, че той не е спешен случай, тъй като могат да получат гръмотевица върху главата си. В този смисъл цялата държавническа визия за разпределението на болните, за тяхното триажиране, за определението „тя не може да бъде извършена“, аз просто се потрисам. С бял и червен талон при влизането, това е вътрешен триаж. Този триаж трябва да започне още от личния лекар. Той минаваше навремето през една схема, която беше много добре разработена в Република България. Тази схема сега рухна и никой родител не знае къде да заведе своето дете. Отива, чака в една болница – не го приемат, отива в друга болница – не го приемат, връща се в първата и накрая не заради ренеамобил, а с хеликоптер да го закарате в „Пирогов“, когато е минал „златният час“ на диагнозата, всичко е приключено. Това поставя, както и Вие, както и други колеги казаха, необходимостта от създаването на национална педиатрична болница. Само че този въпрос, господин Министър, се превърна в една дъвка. Извинявайте, че го казвам така, но е защото много ме боли. Поставиха го група педиатри миналата година преди Нова година, хвърли се едно абсолютно неразумно решение за определяне на „Лозенец“ в детска болница. Оказа се, че е неразумно. Сега ни предлагате тук, ама Вие давате ли си сметка, че Камарата на архитектите, като не иска да се съгласи с Вашето решение и като излязоха специалисти по националните телевизии да кажат, че има капацитивни недостойнства на тази сграда – тя е строена по други стандарти, които въобще не съответстват на сегашните европейски стандарти за сигурност. Аз ще Ви попитам: ако Вие правите къща за децата си, та камо ли лечебница, един 40 годишен строеж ли ще вземете? Толкова ли няма петна в Медицинска академия, толкова ли няма места, та ще се убеждаваме сега, че ще се укрепва този строеж? Това е изключително некоректно към българските деца, към детското здравеопазване. Ако наистина всичко това, на което и вчера станах свидетел, съжалявам, че го казвам тук, нашите идеи, нашите желания да има електронен търг за медикаменти, вчера с промените в Закона за обществените поръчки отидоха в небитието. Като гледам сега и плановете за детската болница, и спешната помощ, и електронното здравеопазване, си спомням на края на моето изказване, господин Министър,

Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! От дебата, който проведохме, разбрахме следното. Спешният прием в Детската болница ще бъде възстановен, когато завърши ремонтът на отделението. Лично министърът на здравеопазването и Министерството на здравеопазването търсят двама анестезиолози. Господин Министър, ако сте сте стигнали дотам лично Вие да търсите двама колеги със специалност „Анестезиология“, значи нещата в системата на здравеопазването в България са изключително зле поставени. Уважаеми колеги, не знам, господин Министър, дали знаете, но искам да Ви съобщя, че в обявения държавен прием по специалността „Анестезиология и реанимация“ за 2020 г. няма нито едно място, което държавата ще плати за такава специализация. Знаете ли това, господин Министър? Има криза с анестезиолозите, с педиатрите и държавата не обявява нито едно място за такава специализация в следващата година държавна поръчка. Мога да Ви изброявам още много неадекватни действия. Никой, уважаеми колеги, не говори за ролята на личния лекар в този случай с това дете. Къде е личният лекар? Той е човекът, който трябва да бъде в течение през цялото време на лечение на едно дете и на всеки пациент, разбира се. Липсва единна информационна система. Кога, господин Министър, ще има такава? Много колеги казаха, че всъщност няма никаква връзка между отделните звена на здравната система и това са проблеми, които са проблеми на системата, а не на конкретния лекуващ екип. Беше сатанизирана лекарката, която положи най-много усилия всъщност, за да направи нещо за това дете. Тя беше линчувана публично. И това е другият системен проблем на нашето общество. Що се отнася до това, че ще има нова педиатрична болница, нека не се заблуждаваме – в близките пет години няма да има такава болница, няма как технически да има, така че проблемът остава и ние трябва да вземем решение, не ние конкретно, а Вие, господин Министър, и екипът Ви, какво ще се случва с лечението на българските деца. Аз не съм съгласна с бодрите твърдения тук, че ние напредваме, защото намалява детската смъртност. Напредваме, обаче и тези, дето се мъчим да ги достигнем, не стоят на едно и също място през последните години. Те също са намалили този показател неимоверно много. Така че това въобще не е повод за гордост. И в този контекст – против сме сатанизирането на образа на българския лекар. Категорично го заявяваме като парламентарна група, защото в този случай се случи това. Против сме опитите в последните дни с противопоставяне вътре в медицинската общност на медицински сестри срещу лекари да се отвлича вниманието и да се търси решение по начин, който е контрапродуктивен. И ще се противопоставяме на тези опити и впоследствие. След малко ще има една изложба в кулоарите на парламента „Добрата дума лекува“, защото Българският лекарски съюз смята, че добрата дума лекува не само пациента. Това, което искам да кажа, е, че добрата дума и за хората, които лекуват, също е опит заедно, с общи усилия да се търси изход от ситуацията – ситуация, в която имаме прекрасни лекари и много лошо здравеопазване. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП

Имате думата, господин Поповски.

Този скрининг позволява много рано на бременните да се открие една патология – особена, вродена. Това са тризомиите 13, 18 и 21, след след които се раждат деца с трайни вродени увреждания, които не могат да бъдат лекувани. Този скрининг ни помага да предложим прекъсване на бременността при тези бременни – това, което дори не се прави в половината от модерна Европа. Давам такъв пример Малта и Ирландия – не се прекъсват такива бременности, заради това че Католическата църква не разрешава. След този скрининг ние даваме възможност на родителите да преценят дали биха гледали цял живот едно дете с болестта на Даун, което е тежък социален проблем и за родителите, и за държавата. Така че ние в това отношение сме част от модерна Европа. Искам да кажа и нещо друго. Преди две-три години по една норвежка програма големите държавни болници получиха модерни ехографски апарати, които също са част от тази програма на биохимичния скрининг, така че надявам се и занапред Министерството да гледа с добро око на държавните болници, които, много пъти съм казвал, включително от тази трибуна, те са гръбнакът на българското здравеопазване. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Поповски. От ВОЛЯ не виждам желание да изразят отношение. С това приключва и процедурата по тази точка. Благодаря Ви, господин Министър, за участието. Преминаваме към следващата точка от дневния ред: „Проекти на решения за промени в постоянни и временни комисии и делегация на Народното събрание“.

1. Освобождава Николай Веселинов Александров като заместващ представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 2. Избира Петър Христов Петров за заместващ представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.“

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, от името на вносителите оттеглям така направеното предложение на Проект за решение.

Тук вносителите си мислят, че ще минат без последици. Жестоко се лъжат! Това, което се прави днес, е в контекста и смисъла на една отдавна започнала репресия по отношение на Политическа партия „Атака“

Тази репресия започна със свалянето на Волен Сидеров от председател на парламентарната група, тя премина през изключването, абсолютно неправомерно, на определени депутати, тя продължи с това, че беше обсебена парламентарната група „Обединени патриоти“ по начин, по който тя се превърна в парламентарна група на обединени лъжепатриоти, бих продължил още, за да се стигне до този момент на безчестие. И аз Ви се чудя, уважаеми господин Вигенин, защо приехте ролята на екзекутор? Стоите на трибуната при рязането на главите ни,

Тя гледа онова, което се случва в залата, сигурно потрива ръце, или може би ѝ е неудобно, но така е наредено, прави го, както виждате,

в която участва и в която се е държал перфектно, която, за разлика от други, няма никакви провали. Имам предвид не само тази комисия, а за резили в този парламент, на които бяхме свидетели. И защо го правите?

но явно за Вас има по-важни неща, има приоритети и тези приоритети се състоят в това да изпълните нареждането за репресия върху дейци от партия „Атака“. Аз ще вземам думата за всеки конкретен случай оттук нататък, по който се иска освобождаването на народен представител от партия „Атака“ от съответната комисия. И ще Ви кажа, пред мен е Правилникът, толкова сте неграмотни вносителите – Вие

Какво право, какъв Правилник, какви точки от него и от Конституцията не Ви интересува? Важното е отново да проявите ужасната си злоба и ненавист към нас – тези, които Ви направихме, които Ви създадохме, които Ви вкарахме тук. Страшна грешка, разбира се!

По начина на водене, госпожо Председател! Настоявам за наказване на преждеговорившия народен представител, защото той лично три пъти ме обиди – два пъти ме нарече лъжец и един път неграмотник. Ако по първото може да се спори, по второто моите дипломи категорично го опровергават. Настоявам за наказание! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Михов. Ще проверя стенограмата и ще Ви информирам какво решение ще взема, понеже не водех заседанието. Подлагам на гласуване предложението за отпадане на Проекта за решение, което току-що направиха колегите от „Обединени патриоти“.

Предлагам на Вашето внимание: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 4 във връзка с чл. 15, ал. 4 събрание РЕШИ: Освобождава Павел Шопов като член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“ Господин Шопов, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря Ви, че се върнахте на трибуната да си поемете функциите и ролята, а да не я предоставяте на човек от опозицията. Сигурно на господин Вигенин не му беше приятно да свърши тази мръсна работа. Тя се полага на Вас – управляващите. И тук няма чл. 20 от нашия правилник, чл. 23, ал. това са неща, които нямат значение, след като по същество е решено какво трябва да се случи. Уважаеми колеги, в тази Комисия бях пратен в началото на мандата по настояване на господин Симеонов да върша там тази неприятна работа, да се тушират интереси на българските трудещи се, да се приемат законопроекти, които са нелицеприятни, меко казано, и които са силно укорими. Такъв беше Законът, по който в България се вкарват чужди работници, без да прескачат стената, бежанци, които народът вече нарича Симеоновци.

се срещнахме с майките, по което отнесохме много тежки критики. Нашите критики бяха по Закона – актуален, който ще гледаме утре, по Закона за социалните услуги. Вчера също мисля, че на Комисията създадох проблеми на управляващите в тази връзка и насока. Това е причината, поради която Симеонов явно се е разкаял и е съжалил за тази грешка, която е допуснал, за това, че няма да бъда послушен и ще работя в полза на българските служители, работници, хората, които имат нужда от социални услуги. И ето го резултата! Да бъда изваден от тази Комисия, за което аз мисля, че е доволна и заместник-председателката на Комисията от ГЕРБ госпожа Светлана Ангелова, ще бъдат доволни всички, и управляващи, пък може би в голяма степен и от опозицията. Не знам защо го правите? И в нарушение, пак казвам, на Правилника, защото бившата група, в която сме членували, по тези текстове, които са посочени като основание съобразно Правилника, няма това право. Всеки народен представител участва в една една парламентарна комисия, може в две парламентарни комисии. Няма каквото и да е основание за моето освобождаване. В тази връзка ние от „Атака“ Ви казваме: „Има възмездие“ – политическо говоря, защото има морал в политиката, за разлика от това, което се пропагандира и говори банално и навсякъде, и ще дойде моментът, когато това нарушено равновесие, този баланс, който в момента Вие не спазвате – управляващите, ще се обърне срещу Вас. Благодаря Ви. Гласувайте, разбира се, както съвестта Ви показва, но има истини, които не могат да бъдат завоалирани. Господ вижда и всичко връща! Благодаря, господин Шопов. Подлагам на гласуване Проекта за решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Гласували

Тук случаят е аналогичен – госпожа Николова, която е изключителен финансист, специалист, бива освобождавана, за да влезе един…

и другият представител от партия „Атака“ – господин Николай Александров, със съвети, с опити да бъдат респектирани, да бъдат по-кооперативни, по послушни, те не бяха такива, включително и заплахи от рода: „Ами ако искаш да останеш в Комисията, гласувай“. Ние направихме публични изявления в тази насока. Не знам кой от Вас ги хвана, кой разбра, кой чу в шумотевицата по приемането на бюджета? Сигурен съм, че нещата минаха съвсем безнаказано – неща, които биха придобили истински скандали в един нормален парламент, в една нормална държава. Тук се касае до чиста политическа репресия по отношение на народен представител, който съвестно и честно е изпълнявал своите задължения – нищо повече, но това е силата на властта, на управляващите – да държат тоягата и да удрят с нея по главите всеки, който

ШОПОВ: …и то ще отразява до голяма степен съотношението на силите и отношенията в този парламент. Благодаря

в различните комисии, в различните делегации. Това е право на всяка група. Тук, това че определено лице се мъчи да заблуди хората, че нямаме право на това, че нарушаваме Правилника, просто не е вярно. Мотивите за освобождаването на определени хора от комисиите, които са квота на „Обединени патриоти“, не са само затова, че те вече не са част от групата на „Обединени патриоти“. За съжаление, ще го кажа тук – голяма част от тези хора, които станаха независими народни представители, просто не участват в дейността на българското Народно събрание – нито в пленарната зала, нито в комисиите, в които са, или са били. Ще дам примери, защото независимият народен представител преди мен говори за нас, че сме лъжепатриоти. Ще кажа кой е лъжепатриот. Господин Волен Сидеров като народен представител в българското Народно събрание – Четиридесет и четвъртото народно събрание, беше член на две от комисиите, едната беше по външна политика. Искам да попитам независимия народен представител, който не е лъжепатриот, а и неговият лидер не е лъжепатриот: колко пъти той е присъствал на заседания на Комисията по външна политика – неговият председател? Нула, нула! Комисията, която гледа международни договори, където трябва да се защитават националните интереси, патриотизмът – нула, за две години и нещо – нула пъти! И да говорим тук за морал и така нататък… Първо погледнете себе си, господин Независим народен представител, и тогава коментирайте другите кой е патриот и кой не. Още по-страшно и лошо хора като Вас, които се обявяват за противници на Истанбулската конвенция, на джендърството и всичко останало, когато беше заседанието на Външната комисия и се гледаше Истанбулската конвенция,

Нямате време за реплика. (Реплики.) Изчерпахте си времето по тази точка на независимите. Имате право на 10 минути. Вие изчерпахте времето си.

и във връзка с чл. 15, ал. 4 РЕШИ: Освобождава Станислав Станилов като член на Комисията по културата и медиите.“ Нямате време повече, няма, не, не. Това е една точка. (Шум и реплики.) Точката е една, господин Шопов. Десет минути имахте за изказване и Вие го изчерпахте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Гласувах против освобождаването на професор Станилов, защото поне лично аз съм убеден, че той притежава всички необходими и политически, и професионални качества, биографични, човешки да председателства една такава комисия, която е призвана да контактува може би с най-активната част от нашето общество – Комисия, която има отношение към гарантирането на правата на изразяване, към свободата на словото. Мисля, че нееднократно е доказвал с неговите изказвания и в парламента, и с личното му поведение, че е един етичен човек, че дори когато е заемал по крайни позиции, те са били в резултат на неговите лични убеждения. Не знам да има някакви сериозни възражения срещу тази Комисия и нейната работа в Народното събрание. Наскоро имаше сериозен въпрос с Българското национално радио, и по-специално с програма „Хоризонт“. Мисля, че отношението му… В Комисията постъпиха може би по най-добрия начин в тази сложна ситуация. Призовавам колегите от „Обединени патриоти“ в конкретния случай да си преразгледат решението, да погледнат по друг начин на въпроса и да не подхождат тяснопартийно към комисиите на Народното събрание, където те са призвани да свършат работа, а не да удовлетворят едни или други страсти, които възникват помежду ни в политическото противопоставяне. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов.

Освобождава Петър Христов Петров като член на Комисията по околната среда и водите.“ Моля, режим на гласуване.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Александър Сабанов като член на Комисията по икономическа политика и туризъм. 2. Избира Петър Петров за член и заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.“ Моля, режим на гласуване.

Избира Христиан Митев за член на Комисията по културата и медиите.“ Моля, режим на гласуване.

Госпожо Председател, справих се с Правилника. Не сте права, че общото време на независимите народни представители по цялата тази точка е десет минути. Тук се касае до гласуване на отделни проекторешения и по всяко едно отделно проекторешение би следвало дебатът да бъде поотделно, самостоятелно, тъй като се касае до отделен казус. Не е така – вижте, направете справка с Правния отдел.

когото те прогониха от залата, разбира се, с Вашата решаваща помощ, както някога в България на 9-и септември с решаващата помощ на

Обективно се стига до процеси, които аз наричам „краят на епоха“.

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква процедура? По начина на водене? Аз разясних какво точно се случва, господин Касабов. Нека да не вдигаме градуса на напрежението! РЕШИ: Освобождава Христиан Митев като член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.“ Моля, режим на гласуване.

Освобождава Десислав Чуколов като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“ Моля, режим на гласуване.

Избира Станислав Стоянов за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“ Моля, режим на гласуване.

за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Стойно Митев Стойнов за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“ Моля, режим на гласуване.

Новопостъпили питания за периода от 13 декември 2019 г. до 19 декември 2019 г. – няма такива питания. Писмени отговори за връчване от: - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Валентина Найденова; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, на въпрос от народния представител Георги Йорданов; Йорданов; - министъра на правосъдието Данаил Кирилов на въпрос от народния представител Димитър Георгиев; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Елена Пешева; - министъра - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Манол Генов; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народните представители Георги Йорданов, Весела Лечева и Илиан Тимчев.

Найденова относно отпадане на Националния рамков договор и преминаването му към пряко закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки от НЗОК и останалите субекти (застрахователни дружества), участващи в управлението на финансовия ресурс

в пазарната икономика при реализирането на една търговска сделка има най малко две страни – продавач и купувач, които на принципа на търсенето и предлагането и чрез пряко договаряне, намират и за двете страни най-приемливата цена, при която се реализира сделката. Така ли е в здравеопазването обаче, което действа на пазарни принципи в Република България? Съгласно чл. 53, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, цитирам: „За осъществяване на дейности, предвидени в този закон, НЗОК и

Съгласно Закона за здравното осигуряване договорни партньори на НЗОК са изпълнителите на медицинска помощ, които са в качеството си на лечебни заведения, учредени съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и, забележете, носещи отговорност за предоставената от тях медицинска помощ“. Но в чл. 1, ал. 1 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина съответната съсловна организация отговаря само за нарушаване на професионалната етика. Никъде в Закона за съсловните организации не е посочено, че съответната съсловна организация носи отговорност за осъществени медицински дейности или за медицинска дейност, реализирана от договорните партньори на Касата. Уважаеми господин Министър, моля да ми отговорите на следния въпрос: предвиждате ли във Вашия нов модел да отпадне Националният рамков договор и участието на съсловните организации при договаряне на цените и преминаването към пряко закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки от НЗОК и останалите субекти, участващи в управлението на финансовия ресурс от здравни осигуровки? Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Господин Министър, заповядайте. МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Найденова, при участието ми в парламентарния контрол на Народното събрание на 20 септември тази година в отговор на Ваш въпрос относно вина на НЗОК и новите финансиращи субекти в националната здравна система в предложения модел на здравеопазване подробно изложих всички елементи на същия. И все пак, основната цел на модела е да дава право на избор на пациента за следното: кой да управлява здравните му вноски; къде да се лекува при най-добрите условия на територията на страната; пълна информираност за обхвата и цените на медицинските услуги и лекарствата. Основното при този модел е демонополизацията на Националната здравноосигурителна каса и включването на здравните фондове, които да се конкурират равнопоставено и които следва да отговарят на всички изисквания за платежоспособност и финансова устойчивост. По отношение на цените на медицинските дейности в основния пакет в модела се предвижда те да подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска помощ. Няма противоречие в този процес да участват и представителите на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина. На този етап не бих могъл да дам категоричен отговор на поставения поставения от Вас въпрос, тъй като все още няма обществен и политически консенсус за избор на модел за финансиране и организация на здравеопазването. Конкретните решения и предложения за промени в законовата нормативна рамка ще бъдат обект на дискусия след евентуален избор на здравноосигурителния модел. Това, което зависи от мен и мога да направя, е да продължа с дискусиите с цел намиране на общо приет консенсус по важните въпроси за промяна на здравната система и за нейното усъвършенстване. Продължавам да предлагам на Вашето внимание и пакет от промени в нормативната уредба, които водят до подобряване на настоящия модел, неговото функциониране и организация. Готов съм за конкретни дебати и обсъждане на предложения. На този етап поставих два варианти за развитие на системата и по двата варианта имаше много „за“ и „против“. Няма пречка да обсъдим и друг вариант или да подобрим механизмите и обхвата на вече представените от мен проекти. Надявам се на сближаване на позициите на политическите сили около един здравноосигурителен модел, който да бъде подкрепен

Благодаря за отговора, господин Министър. Мисля, че той даде яснота за това, че все още няма светлина дали съсловните организации ще продължат да играят ключова позиция по отношение на Националния рамков договор, защото е ясно, че едно пряко договаряне между фондовете – Касата също трябва да бъде пререгистрирана като такъв, безспорно вече НРД няма да бъде същият или няма да го има. Искам само да Ви обърна внимание, че с този въпрос дали ще остане Националният рамков договор или не – това е ключ в едно бъдещо обсъждане. Искам да Ви обърна внимание и на това, че Българският лекарски съюз, защитавайки интересите на изпълнителите на медицинска помощ, предлагат не себе си като задължително условие в това договаряне,

Господин Министър – няма да имате дуплика. Вторият въпрос е отново от госпожа Найденова относно пререгистрация на лечебните заведения, търговски дружества с над 50 на сто държавно и общинско участие в капитала или в които държавата, респективно общината, по друг начин упражняват доминиращо влияние по Закона за публичните предприятия и мястото им в новия модел на здравеопазване. Заповядайте, госпожо Найденова. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, опитах се да бъда актуална с този въпрос, защото скоро ние гласувахме Закона за публичните предприятия. Уважаеми колеги, съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, цитирам: „На публичните предприятия може да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика от органите, упражняващи правата на държавата, общината, в рамките на техните компетенции или по ред, определен със закон. Съгласно чл. 2, ал. 1, публични предприятия са: търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в които държавата, общината, по друг начин упражнява доминиращо влияние; дъщерните дружества на търговските дружества по т. 1 и предприятията по т. 3, ако чрез тях държавата, общината, контролира повече от 50 на сто от дяловете, акциите, с право глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние.“ И трето: „Държавните предприятия, създадени със специални закони, на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.“

така нататък, да не цитирам повече Закона. Предвид горното, господин Министър, моля да ми отговорите на въпроса: предвиждате ли лечебните заведения, регистрирани като търговски дружества с над 50 на сто на сто държавно, общинско, участие в капитала по Закона за лечебните заведения или, в които държавата, общината, по друг начин упражнява доминиращо влияние по Закона за публичните предприятия, да бъдат пререгистрирани като публични предприятия, предоставящи обществени услуги по Закона за публичните предприятия, както и впоследствие какво е мястото им като такива във Вашия нов модел на здравеопазване, ако те имат такъв? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Господин Министър, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема доктор Найденова, съгласно Закона за публичните предприятия, лечебните заведения, търговски дружества, с над 50 на сто държавно и общинско участие в капитала или в които държавата, съответно общината, по друг начин упражнява доминиращо влияние и дъщерните дружества на тези търговски дружества, ако чрез тях държавата, общината, контролира повече от 50% от дяловите акции с право на глас или по друг начин упражняват доминиращо влияние, са публични предприятия съгласно чл. 2, а. 1, т. 1 и т. 2 от Закона. На горепосочените лечебни заведения, публични предприятия могат да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика от органите, упражняващи правата на държавата, съответно на общината, в рамките на техните компетенции или по ред, определен със закон Вие споменахте чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, като се отчита обстоятелството, че здравните и образователни услуги са част от обществените услуги по смисъла на Закона за публичните предприятия. В тази връзка следва да се има предвид, че задълженията за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика се конкретизират чрез посочване на задълженото публично предприятие, съдържанието на задължението, срока и условията, при които то следва да бъде изпълнено, както и други условия, ако има такива, като информацията се публикува на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол, а разходите на публичните предприятия в изпълнение на горепосочените задължения, се финансират от държавния, съответно общинския бюджет, или по ред, определен със закон и се оповестяват в Годишния финансов отчет, както е предвидено в чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона. В шестмесечен срок от влизането на Закона в сила Министерският съвет следва да приеме правилник за неговото прилагане, където ще бъдат разписани предвидените в този закон

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, ще ми позволите да Ви върна малко към току-що изтеклото изслушване в зала не за някакви отрицателни емоции, а по-скоро да Ви обобщя –предполагам, че и Вие ще направите анализ за това какво се случи в залата, какво препоръчаха отляво, отдясно, от средата, но ще Ви кажа защо го свързвам с моя въпрос.

Второ, доктор Михайлов каза за разместване в структурата. Вие трябва да подредите пъзела, отделните структури на здравеопазването с техните връзки, с техните взаимоотношения и това, което основно и от ляво, и от средата казаха, че трябва да се въведе електронно здравеопазване. Аз ще Ви кажа нещо, което досега не сте чули, предполагам, от моите колеги тук, в залата. Знаете ли, има един особен контрол, който няма къде да срещнете. Контролът се упражнява от изпълнителната власт, от медицински одит, от други контролиращи медицинската дейност органи. Но има един особен, вътрешен контрол – контролът между самите лекари, между здравните работници и когато нещо не си направил, а с електронното здравеопазване ти много добре ще го видиш, ти чисто колегиално ще направиш забележката на колегата, че нещо е пропуснато, че нещо трябва да бъде. Така и пациентите ще знаят и ще бъдат информирани. От друга страна, след време, ако твоята грешка, пропуск продължава, никой няма да иска да работи с теб, господин Министър. Обръщам Ви внимание на този вид контрол, за да Ви кажа и другото – затова е и моят въпрос: много е важно в следващото време да се отдиференцира публичното здравеопазване от частното здравеопазване. Ние от БСП винаги сме били за отпадане на търговските дружества

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема доктор Найденова, още с встъпването ми в длъжност като министър на здравеопазването първото нещо, което поисках, е да ми се направи анализ на човешките ресурси за периода от 2000 г. досега. Искам да Ви кажа, че най-голямото свиване на персонала в системата на здравеопазването е в годините, в които е управлявала В последните години и особено в годините, в които аз съм министър, има стабилизиране, разбира се, на ниско равнище, но има определена устойчивост в кадровата политика в системата на здравеопазването. Така че, когато се отправят обвинения към някого, хубаво е да Ви представя доклада, който са направили нашите специалисти, и да видите в кои години кадрите са намалели най-много и откъде е тръгнал този процес. По отношение на електронното досие, електронното направление, електронната рецепта. Откога говорим за електронно здравеопазване? Отново от повече от 20 години, отново минава и през периода, в който Вие също сте управлявали. Само че този екип на Министерството на здравеопазването вдигна от трупчетата проекта за изграждане на Национална здравно-информационна система и в момента всички модули, включително и на електронното досие, са в някакъв етап на процедурата по отношение на обществената поръчка. Така че най-малко към мен можете да отправяте упреци. Аз съм първият човек, който съм поставил на дневен ред изпълнението на този проект,

Декларация на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вчера Министерският съвет със свое решение гласува България да плати близо 25 млн. лв. на строителя на „Дунав мост 2“ – „Еф Си Си Конструкшън“, заради поредното осъдително решение на международния арбитражен съд в Париж към държавата вследствие на безхаберното управление на правителствата на БСП. Тъй като често чуваме неоснователните тези на опозицията, че правителството харчи пари по непрозрачен начин, с цел да не ги въвеждаме в изкушение и този път да го направят, тук, от високата трибуна на Народното събрание, искаме пред народните представители и пред обществото да стане ясно да стане ясно и абсолютно прозрачно как се харчат парите на българския данъкоплатец. През 2013 г. строителят на „Дунав мост 2“ – „Еф Си Си Конструкшън“, заявява претенция за изплащане на допълнително близо 11 млн. евро, тъй като в хода на изпълнение на договора е възникнала необходимост от материал за насипи, който да бъде осигурен извън територията на обекта, а държавата се е забавила да осигури учредяването на концесия за добив. Нито по българското законодателство, нито по договора държавата има подобен ангажимент. Въпреки това в свое писмо до управителя на компанията от 5 август 2014 г. вицепремиерът на правителството на Орешарски госпожа Даниела Бобева – навярно не от свое име, а от името на правителството, признава претенцията към българската държава в размер на 10 млн. евро. Както и, забележете, съжаление, че правителството не може да плати тези суми, тъй като държавата няма необходимите средства за съответната година. по никакъв начин правата си, правителството на Орешарски абсолютно необяснимо признава дълга, който нито по закон, нито по договора българската страна следва да дължи – съдействие, което струва близо 28 млн. лв. на българския гражданин. Арбитражният съд се позовава именно на това писмо от правителството на Орешарски, както и признание за недължимото. От друга страна, същото ни лишава и от основателни възражения по претенциите. Вчера Министерският съвет гласува поредните пари, с които плащаме поредната сметка, завещана ни от БСП, поредният класически пример за управление на БСП през годините – винаги някой друг да плаща сметката. Спомняме си и какви магистрали построиха. Предизборно откриваха недовършената магистрала „Люлин“, която се оказа най-скъпата магистрала, възложена по осем милиона евро на километър. Отново по време на БСП е построена най-дефектната част и на магистрала „Тракия“ – между Стара Загора и Чирпан. Точно за този участък понастоящем са необходими близо 120 млн. лв., за да се оправят тези поражения. Нека си припомним и историята на самия „Дунав мост 2“. През далечната 2004 г. правителството одобрява финансирането на проекта и на 24 януари 2007 г. парламентът ратифицира Споразумението между България и Румъния за изграждане на нов мост над река Дунав, като през същата година на 30 януари е подписан и договорът за изпълнение. Надявам се, че някои от Вас още помнят как през 2009 г. на площадката на „Дунав мост 2“ имаше само едни насипи и няколко излети пилони в неплавателната част на реката. От 2009 г. до 2012 г. цялото съоръжение бе напълно построено и съответно пуснато в експлоатация. Буквално за три години правителството на Бойко Борисов успя да завърши абсолютно провален проект от БСП, които за пет години успяха да излеят само едни пилони за милиони. Спомняте си и тогавашните усилия на премиера и срещите му с ръководителите на Европейската комисия, които той успя да убеди, че проектът е целесъобразен, и срокът за изпълнението му бе удължен. Тук мога да изброя още много примери за безхаберния начин на управление на претендиращата за алтернатива Столетница. „Дунав мост 2“ е само малка част от безкрайния списък на БСП със занемарени проекти без никаква защита на държавния интерес. Такъв бе случаят и със загубения арбитраж за АЕЦ „Белене“ за 1 млрд. 200 млн. лв. Това само показва лицемерието на БСП и непоправимата им от столетие насам склонност да вкарва държавата в кризи. Затова отново риторично ще попитам: защо признахме дълг вместо да оспорим искането със законови аргументи и по този начин ощетихме държавата с близо 25 млн. лв.? Защо, след като е бил признат този дълг, не е платен от правителството на Орешарски, а е оставен за следващите правителства? Защо седем години след последния кабинет на БСП държавата все още плаща милиони левове, а те не спират да твърдят, че могат да управляват по-добре от нас? Оставям отговорите на Вас. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! За пореден път ставаме свидетели как сегашното управление в лицето на ГЕРБ е евтино на брашното и скъпо на триците.

от България заради недалновидното решение на ГЕРБ да прекрати АЕЦ „Белене“. За пореден път чуваме за магистрала „Люлин“

в навечерието на Нова година да разваляме празника на българите, но понеже Вие сами искате това нещо, аз ще Ви кажа нещата, които Вие в момента се опитвате да да прехвърлите и да завоалирате с едни 20 милиона, които били от 2013 г. Колеги, само да Ви напомня – в навечерието на 2020 г. сме. В навечерието на една нова година сме, в която за пореден път нищо ново не ни очаква, гледайки и бюджета, който Вие приехте, гледайки и неглижирането на социалната политика, гледайки всичко, което извършвате като управляващи. Искам още един път да обърна внимание когато ние сме избирани да дойдем тук, нашата задача е била и продължава да бъде да служим в интерес на народа. На народа, а не на олигарсите, на онези, които са ни гласували доверие с гласовете си да сме тук, и тези, които се надяват да подобрим живота им. За съжаление, Вие не сте способни да направите това нещо. Единственото нещо, което можете да правите, е

оценка на управлението на ГЕРБ и то е некадърно, както и да го казвате. За съжаление, е така! Не се радвам, съжалявам, защото съм гражданин на тази република и все се надявам, че най-накрая някой ще започне професионално да управлява. Това няма как да стане с четене на декларации, това няма как да стане с поведение, което демонстрирате, това няма как да стане с двуличието, когато Вие говорите: „Дайте да търсим онова, което ни обединява!“, а на практика се опитвате да продължавате да вегетирате на гърба уж на някакви стари грешки. Колеги, време е да се научите да управлявате и да търсите отговорност на Вашите грешки, защото Вие управлявате вече държавата 10 години и 10 години това управление показва, че държавата върви надолу. Вие можете да показвате всякакви статистически грешки, статистически данни, можете да ни заливате с числа, можете да ни говорите, че безработицата в България е намаляла – да, намаляла е, защото работоспособното население напусна България,

правите чудеса в здравеопазването – за съжаление, чудесата само в това, че няма здравеопазване. Няма! И дискусиите, които провеждаме сега, го доказват. Министърът, който е тук, доколкото разбирам от всичко, което ми говори, е, че истината в здравеопазването била във финансовата дисциплина и това, че нямало задължения или намалявали задълженията на болниците. Да, задълженията на болниците намаляват, смъртността се увеличава.

...една година, загубена за Република България; една година убити надежди и в областта на енергетиката, и в областта на икономиката, и в областта на социалната политика. Изобщо няма област в България, в която да не сте убили надеждите, с изключение на надеждите на по-богатите, на избраните, на които им подарявате пари със закони, което се нарича „лобистко законодателство“, но Вие сте майстори на това. (Реплики от ГЕРБ.) И оттук нататък искам само да Ви помоля, когато заставате на тази трибуна, се отнасяйте с отговорност и уважение преди всичко към себе си. Не се унижавайте с такива дребнавости, с които Вие в момента се опитвате да прикриете Вашите грешки, Вашите пропуски. Ако Вие излезете тук и кажете: да, ние сбъркахме и смятаме да се поправим, сигурно ще спечелите повече доверие, отколкото да се опитвате да ровите в гардероба и да търсите стари скелети. Сигурно ще намерите – няма как, няма управление, което да е без грешки, но не може да има управление като Вашето, което да е само от грешки. Това е проблемът на Република България. Надявам се, че следващата година Вие все пак ще направите нещо, което да бъде добро за България – и това е, ако не да си отчетете собствените грешки, поне да се вслушвате от време на време в това, което опозицията Ви предлага, защото Вие така или иначе след това изпълнявате нашите желания, но след като те Ви бъдат наложени от улицата. Съжалявам, но това е истината. Това, за съжаление, е и Вашият начин на управление. Не ни чувате, не се съобразявате с нас, търсите онези разделителни линии, които

изказвате по същество, господин Генов. Моля Ви! Благодаря Ви, господин Генов. Имате възможност с господин Ненков да се разберете отвън и да си поговорите. Уважаеми колеги, в Северното фоайе ще бъде открита изложбата „Добрата дума лекува“. Инициативата е на Българския лекарски съюз. Експозицията представя фототабла, които разказват позитивни истории и изразяват изразяват благодарност към лекарите и екипите, оказали медицинска помощ и всеотдайност в работата си. Всички народни представители са поканени. Половин час почивка, колеги.